Europska unija za vrijeme predsjedanja Francuske Republike Vijećem Europske unije (Razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2008. godine) Podnositelj: Vlada Republike Hrvatske; Vlada je podnijela ovo Izvješće na temelju izjava Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske o zajedničkom djelovanju u procesu pregovora za članstvo u Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za Europske integracije i Odbor za razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Vladimir Drobnjak, veleposlanik i zamjenik voditelja Državnog izaslanstva za pregovore o pristupanju RH u EU. Izvolite. Hvala lijepa, gospođe i gospođo zastupnici čast mi je imati prigodu obratiti vam se. Izvješće o tijeku predsjedavanja Francuske Republike Vijećem Europske unije u drugoj polovici prošle godine i našim pregovorima tijekom tog razdoblja dobili ste i mislim da je ono sadržajno i obimno u dovoljnoj mjeri da ja sada mogu reći samo nekoliko rečenica, mislim da nema potrebe ništa drugo dodati. Ono što želim reći je sljedeće. Mi smo ostvarili dodatni napredak tijekom Francuskog predsjedanja Europskom unijom u našim pregovorima. Otvorili smo 2 i privremeno zatvorili dodatna dodatna poglavlja, pet poglavlja. I time smo ukupni broj otvorenih i zatvorenih poglavlja postavili na 22 otvorena od kojih 7 privremeno zatvorenih. Da li možemo u potpunosti biti zadovoljni time rezultatom? Ne možemo jer taj rezultat ne odražava sve što smo postigli prošle godine u pregovorima, ali nažalost zbog blokade Slovenije broj otvorenih i zatvorenih poglavlja bitno je manji nego što bi bio da do te blokade nije došlo. Dakle, da toga nije bilo mi bi imali krajem iduće godine odnosno na isteku francuskog predsjedanja 30 otvorenih i 9 zatvorenih, danas taj broj bi bio još i veći jer smo u međuvremenu pripremili i dodatna poglavlja za otvaranje i zatvaranje. Međutim, unatoč tome možemo biti zadovoljni postignutim, tim prije što makar su poglavlja koja sam spomenuo blokirana, sav posao u njima je odrađen i ona su što se nas tiče i što se Europske komisije tiče i 26 država članica mogu otvoriti, odnosno zatvoriti u roku od jednog dana, samo je potrebno da se blokada makne. Kada je riječ o konkretnim poglavljima, dakle, tijekom francuskog predsjedanja otvorili smo pregovore u dva poglavlja. Poglavlju 1. "Sloboda kretanja roba" i Poglavlju 5. "Javne nabave". Zatvorili smo u sljedećim poglavljima: Poglavlje 20. "Poduzetništvo, industrijska politika", Poglavlje 30. "Vanjski odnosi", Poglavlje 7. "Pravo intelektualnog vlasništva", Poglavlje broj 10. "Informacijsko društvo i mediji" i Poglavlje 17. "Ekonomska i monetarna politika". Obilježja francuskog predsjedanja tri su međuvladine konferencije. Dakle, po prvi puta broj međunarodnih konferencija tijekom jednog predsjedanja bio je veći od dva i sama činjenica da su Francuzi na samom početku svojeg predsjedanja odlučili se na međuvladinu konferenciju, najbolje potvrđuje odlučnost i ja bih rekao čak savezništvo s kojim je Francuska pristupila svojem predsjedanju kad je riječ o pregovorima sa Hrvatskom. Dodatno, treba spomenuti da tijekom francuskog predsjedanja Europska komisija je 5. studenog 2008. usvojila "jesenski paket dokumenata o proširenju", dio kojeg je i komunikacija Europske komisije vijeću i Europskom parlamentu pod naslovom "Strategija proširenja i glavni izazovi 2008.-2009.", a u toj dokumentaciji daleko najvažniji dokument za nas Mapa puta, u kojoj su pobrojana i navedena poglavlja kroz određeni hodogram s ciljem zatvaranja svih poglavlja do kraja 2 009. godine. Zaključno, želim posebno naglasiti dobro, aktivno i poticajno poticajno predsjedništvo Francuske Republike kad je riječ o hrvatskim pregovorima. I u ime Vlade Republike Hrvatske koristim prigodu da zahvalim Francuskoj Republici na aktivnoj i i uistinu iskrenoj potpori Hrvatskoj tijekom pregovora. Eto toliko. Mislim da dodatno nema potrebe obrazlagati izvješće koje detaljno nabraja faktografski sve što se dogodilo tijekom francuskog predsjedanja. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda prelazimo, otvaram raspravu. Prvi su klubovi. Na redu je klub Hrvatske demokratske zajednice. Uvažena zastupnica Marija Pejčinović Burić. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjednice. Uvaženi gospodine zamjenice voditelja državnog izaslanstva, glavni pregovaraču kolega Drobnjak. Uvažene kolegice i kolege. Pa evo, kako je i gospodin Drobnjak rekao, detaljan opis stanja u pregovorima i napretka u pregovorima, ali i općeniti napredak u pripremama za članstvo u Europskoj uniji po pojedinim područjima tijekom drugog polugodišta 2008. godine u vrijeme predsjedavanja Francuske Republike Vijeće Europske unije, je vrlo detaljno pobrojan u dokumentu koji smo dobili od Vlade. Ključna prepreka za ubrzavanja procesa pregovora u ovom se razdoblju pretvorila u ključnu zapreku za nastavak pregovora uopće, uzimajući u obzir da je Slovenija onemogućila otvaranje i zatvaranje gotovo trećine pregovaračkih poglavlja. takvo stanje trenutno govori i činjenica da je upravo jučer odgođena i međuvladina konferencija koja se trebala održati 27. ožujka, ožujka, dakle najnovija konferencija o pregovorima za vrijeme češkog predsjedanja. Dakle, u tom ozračju i s tim ograničenjima, pregovaračka skupina i Vlada je radila u drugom polugodištu prošle godine. Unatoč tomu, a između ostalog zahvaljujući i velikom angažmanu Francuske kao predsjedavajuće Vijećem Europske unije, ukupno gledavši može se reći kako je Hrvatska tijekom promatranog razdoblja ostvarila dalji napredak u pregovorima. Taj je napredak manje vidljiv kada se gleda broj poglavlja o kojima se raspravljalo na tri međuvladine konferencije, dok se kad je u pitanju napredak glede ispunjavanja postavljenih mjerila može reći da je dio koji je prvenstveno ovisio o našoj strani dobro odrađen. Isto tako, Republika Hrvatska je vodeći se načelom da su i brzina i kvaliteta pregovora jednako važni, bila usredotočena na sve aspekte pregovaračkog procesa, te je tako uz več navedeno predano radila i na usklađivanju zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije i svim ostalim pripremama za članstvo, kao što su provedba obaveza iz SSP-a, daljnje unapređenje upravljanja predpristupnim fondovima, provedba reformi itd. Proces pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju ušao je u možda svoju najsloženiju fazu, a sama statistika otvorenih i zatvorenih poglavlja ne daje ukupan pregled postignuća u procesu pristupanja. Stoga se u ocjeni ukupnog napretka tijekom francuskog predsjedanja može reći kako je sadržajno taj pomak znatno veći od onoga što se može ocijeniti samim brojkama s međuvladinih Međutim, prava slika o uspjehu dosadašnjih pregovora mora se staviti u širi kontekst. Prije svega, kontekst bitno promijenjenih političkih okolnosti u kojima se vode pregovori s Republikom Hrvatskom, te dodatnog sadržajnog, tehničko-metodološkog i vremenskog opterećenja cjelokupnog procesa. Zbog svega toga, klub Hrvatske demokratske zajednice drži kako je tijekom izvještajnog razdoblja postignut napredak te će podržati predmetno izvješće. I na kraju, nadamo se da će naši pregovarači u ovoj godini završiti svoj posao, a preduvjet sine qua non da se to dogodi je da se uz neupitnu predanost Republike Hrvatske ispunjavanju svih mjerila vezanih uz otvaranje i zatvaranje poglavlja, što je samo po sebi složen posao, konačno razdvoje dva pitanja koja nisu ni trebala biti vezana, a to su bilateralno pitanje sporne granične crte između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, te multilateralno pitanje pregovora Republike Hrvatske i Europske unije. Nadamo se da ćemo uskoro vidjeti da se to događa, da će se održati ne samo ova odgođena međuvladina konferencija, nego i još njih nekoliko te da će u vrijeme češkog predsjedanja zapravo biti odrađen najveći dio posla koji nam je preostao. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je klub SDP-a. Uvaženi zastupnik Neven Mimica i potpredsjednik Doma. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjednice. Poštovane kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće Vlade Republike Hrvatske o naših pregovora u pristupanju Europskoj uniji za vrijeme francuskog predsjedavanja, za vrijeme znači druge polovine prošle godine. Odmah na početku htio bih pohvaliti način na koji je Francuska predsjedavala jer je bilo sasvim vidljivo da je to predsjedavanje obavljeno na način koji pokazuje izrazitu političku volju, izrazitu političku ambiciju da Europska unija postigne niz ciljeva koji bi učvrstili njezino mjesto u globalnom svijetu. Kažu da svako predsjedavanje Europskom unijom je onoliko dobro koliko se predsjedavajući znaju nositi sa temama, s događajima koji nisu bili unaprijed predviđeni u naznačenim prioritetima tog predsjedavanja. A francusko predsjedavanje u tom pogledu je zbilja imamo niz nepredviđenih i izuzetno teških i složenih događaja pred sobom. Imalo je problem ruske intervencije u Gruziji, imalo je problem početka plinske energetske krize, imalo je problem početka financijske krize koja je prelijevala u realni sektor, imala je problem zaustavljanja procesa ratifikacije Lisabonskog ugovora zbog irskog referenduma. Imala je problem zaustavljanja procesa proširenja Europske unije zbog slovenske blokade hrvatskih pregovora. Znači, čitav niz poteškoća koje ranije nisu bile predviđene. Upravo na ovom posljednjem primjeru blokade procesa proširenja hrvatskog, ali i generalnog procesa proširenja francuskog predsjedavanja je pokazalo dovoljnu odlučnost koje na žalost nije rezultiralo u deblokadi tih pregovora. Međutim, kada se vraćamo na samo izvješće onda bi se moglo reći da je to sažet i sistematičan dokument utoliko što on opisuje činjenično stanje tehničkoga dijela naših pristupnih pregovora. Moglo bi se reći da se radi o standardnom izvješću koje bi bilo apsolutno primjereno u drugačijoj situaciji, a ne u situaciji u kojima su naši pregovori praktički zaustavljeni ne u situaciji u kojoj ta politička uvjetovanost je došla do izrazite vidljivosti. Na žalost kažem ovdje se ne radi o normalnoj situaciji za naše, ukupnom ozračju za naše pregovore i zbog toga mislim da je izvješće trebalo biti drugačije napisano, odnosno da nije trebalo samo statistički činjenično pobrajati situacije i događaje u pregovaračkom procesu nego da je trebalo sadržajno i politički više se osvrnuti i u zaključcima predlagati stavove Saboru a ne samo opisivati situaciju. Ovo je izvješće napisano u veljači ove godine kada je već svima bilo jasno da su do daljnjega hrvatski pristupni pregovori zaustavljeni i zbog toga je dosta teško prihvatiti ocjenu Vlade iznesenu u izvješću, ponavljam napisano u drugoj polovici veljače 2000. godine kako je Hrvatska s obzirom na okolnosti, to citiram iz izvješća, ostvarila dobar napredak u pregovaračkom procesu, te da je pristupni proces krajem 2008. ušao u zaključnu, najsloženiju fazu. Teško je prihvatiti da se radi o zaključnoj fazi naših pregovora u situaciji kada je tek trećina poglavlja Teško je prihvatiti da se radi o dobrom napretku u situaciji kada su pregovori praktički stali. Zbog svega toga mislim da i samo jučerašnje odgađanje međuvladine konferencije o pristupanju Hrvatske za mjesec dana teško se može tumačiti kao pozitivni signal u tom smjeru. Postaje ponovno problem da neke zemlje Europske unije nezavisno od slovenske blokade dovode u pitanje suradnju Hrvatske sa Haaškim tužiteljstvom oko tzv. topničkih dnevnika. Također se ne smije zanemariti, a mislim da je zanemarena u ovakvom konceptu izvješća situacija da uslijed teške gospodarske krize i nastojanja što bržeg izlaska iz te krize da u samoj Europskoj uniji proširenje gubi mjesto, prioritetno mjesto na toj ljestvici prioriteta i da se taj zamor unutar Europske unije sve jače može osjetiti. Zbog takvog koncepcijskog pristupa kažem čini mi se da je ovo izvješće pravo skladište propuštenih prilika. Propuštena je prilika da se Sabor informira i da se Saboru objasne situacije u pojedinim poglavljima, jer govori se o tome da su neka poglavlja zatvorena. Ne govori se o tome uz kakve uvjete, što to znači za situaciju u pojedinim poglavljima. Govori se o ispunjavanju mjerila bez objašnjavanja koja su mjerila bila postavljena i što je uopće napravljeno i to dosta je toga napravljeno naravno. Ali se ovdje ne spominje što je napravljeno da bi se pojedina mjerila zadovoljila i ponovno što to znači za ukupan reformski proces. Propuštena je prilika da se ovdje u Saboru, odnosno da ovo izvješće bude povod da se ovdje u Saboru definira politički stav o Sloveniji, pa se onda prepušta jednom para, rekao bih paradržavnom i para političkom tijelu kao što je sastanak premijera sa ili svih tri predsjednika iz izvršne vlasti sa predstavnicima ili predsjednicima političkih stranaka njima prepušta da taj politički stav o odnosima sa Slovenijom i o načinu na kako prevladati ovu blokadu da se donosi na tom tijelu umjesto na pravom mjestu ovdje u Hrvatskom saboru. Nadalje, propuštena je prilika da se uz ovo izvješće razgovara u Hrvatskom saboru o reformama, o svemu onome što treba napraviti da bi se u stvari pregovori mogli i nakon njihovog otvaranja, nakon deblokade uspješno nastaviti. A propuštena je i prilika da se ovdje u Saboru razgovara o stvarnom stanju pregovora, odnosno o onome što je ostalo od te mape puta, od onoga što još treba u pojedinim poglavljima napraviti. O svemu tome gotovo da i nema riječi u ovom izvješću, a trebalo bi biti. Činjenica je da su pregovori stali, da moramo sami sebi priznati da nećemo vjerojatno moći te pregovore u predviđenim rokovima završiti, te da je ključni problem zapravo blokada Slovenije koja može ako se nastavi prouzročiti ili jednostavno biti opravdanje za uvođenje i dodatnih problema od drugih zemalja u pregovarački proces. Stoga smatramo da se u Hrvatskom saboru u stvari treba održati posebna rasprava o stanju pregovora sa, pristupnih pregovora sa Europskom unijom. Ali ne na osnovu ovoga ili ovakvog i sličnog izvješća već na osnovu izvješća kojeg bi podnio predsjednik Vlade o stanju i sadržaju razgovora koji se trenutno vode između Hrvatske, Slovenije i Europske komisije. Hrvatski sabor mora znati koje su moguće opcije i koji je vremenski okvir za podizanje blokade, te što će se dogoditi s pregovorima i datumom ulaska Hrvatske u Europsku uniju ukoliko se ovakvo stanje nastavi kroz duže vremensko razdoblje. Što će u tom slučaju biti s planom puta za nastavak i dovršenje pristupnih pregovora? Sve je to što sasvim sigurno sve zastupnike u Hrvatskom saboru zanima i čemu bi oni htjeli sasvim sigurno dati i svoj doprinos. Drugi dio te rasprave ili čak odvojena saborska rasprava trebala bi dati jasniju i transparentniju sliku koliko smo realno uznapredovali u reformama prvenstveno i što moramo napraviti da što prije budemo spremni za članstvo, bez obzira na formalno stanje pregovora. U tom smislu treba naglasiti da je pred nama ogroman posao. Pregovarači mogu ostvariti samo onoliko napretka koliko Vlada učini napretka u provedbi reformi i u prilagodbi, pravnoj stečevini i njenoj primjeni u praksi. A koliko smo daleko tu odmakli, stvar je za vrlo ozbiljnu raspravu. Ako se iskreno pogledamo sami sebe u oči, odnosno u ogledalo i realno sagledamo stanje, shvatiti ćemo da u pregovorima ne stojimo tako dobro i da bi i da bi sadašnjim tempom teško dostigli uvjete za završetak pregovora i bez, a kamo li uz sadašnju blokadu. 22 pregovaračka poglavlja, zatvorili 7, ostaje previše toga za dovršiti u ranije predviđenom roku do kraja godine i čak da se vrlo brzo digne blokada, ostalo bi oko 2/3 poglavlja za zatvoriti te još dva najteža za otvoriti, ono o tržišnom natjecanju i ono o pravosuđu i temeljnim pravima. Teška se poglavlja neće moći zatvoriti samo na osnovi donesenih zakona, planova ili tek osnovanih administrativnih institucija, već na osnovu konkretne primjene i slijedom verifikacijskih procesa te primjene. Nemojmo se zavaravati da će pregovori o poljoprivredi ili okolišu koji ustvari nisu ni počeli biti brzi i lagani. Baš naprotiv, to bi mogla biti područja na kojima nećemo moći izbjeći ozbiljne probleme i u političkom i u sadržajnom dijelu pregovora. Čujemo stavove i mišljenja da Slovenija ne može blokirati naše reforme, ako može blokirati naše pregovore i to je točno. možemo prvenstveno mi sami blokirati ako ozbiljno ne prihvatimo da posebno na reformama moramo raditi i usprkos samoj blokadi. Odgađanje eventualno tih reformi značiti će i odgodu otvaranja ili zatvaranja pregovora u onom trenutku kad oni budu odblokirani, a samim time i odgađanje datuma ulaska u Siguran sam da nitko od zastupnika u ovom Saboru to ne želi i ne bi htio da se stvari odvijaju u tom smjeru, međutim završavajući ovu raspravu u ime kluba SDP-a, ja bih rekao da propuštajući prigodu da ovo izvješće bude povod za jednu ozbiljnu raspravu, ozbiljni dijalog u Hrvatskome saboru i o odnosima sa Slovenijom i o pregovorima i o reformama, Vlada je ustvari propustila prigodu i učinila ovo izvješće nevažnim. Zbog toga nije važno hoće hoće li Sabor ga prihvatiti ili neće, ili će ga uzeti samo na znanje. Nije čak ni važno kako će članovi kluba SDP-a o njemu glasati. Ono što je za nas puno važnije je očekivanje da ćemo u što kraćem roku održati novu posebnu raspravu o cjelovitom stanju i perspektivi i i reformi i pregovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji slijedom izvješća koje bi Hrvatskom saboru podnio predsjednik Vlade. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo, moram ispraviti uvaženog potpredsjednika Doma da su propuštene prilike da se Sabor informira o detaljima o napretku u pregovorima, naime mjerila i da je propuštena prilika da se razgovara o stvarnom stanju u pregovorima. Naime, kolega kolega Mimica je član Nacionalnog odbora kao i još drugi kolege ovdje u Saboru, i ja sama. Mi na Nacionalnom odboru, a to je tijelo ovog Visokog doma, raspravljamo vrlo detaljno o svim tim pitanjima, prema tome nije moguće da se govori o tome da se takve prilike propuštaju. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I imamo drugi ispravak netočnog navoda. To je uvaženi zastupnik Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa netočno je kolega Mimica rekao da je propuštena prilika da Hrvatski sabor iznese svoj jasan stav o slovenskoj blokadi i o onome što se događa vezano za problem razgraničenja sa Slovenijom. Hrvatski sabor je iznio svoj jasan stav, nedvosmislen stav u kojem je sudjelovala i vaša stranka. Mi smo iznijeli taj stav vrlo jasno s deklaracijom ovdje u Hrvatskom saboru, prema tome naš je stav poznat. Druga stvar, rekli ste da u pregovorima ne stojimo tako dobro, bez obzira na slovensku blokadu. To nije istina. Da se blokada skine, mi bismo u jednom danu, kao što je to rekao glavni pregovarač otvorili vjerojatno 8, možda i 9. poglavlje koje smo nedavno, za za koje smo donijeli pregovaračko stajalište i zatvorili veliki broj poglavlja. Prema tome, nije to točna konstatacija i nažalost, obzirom na ovu činjenicu da ste član Nacionalnog odbora, doista začuđuje da iznosite ovakve neistine. Damir Kajin u ime kluba IDS-a, a iza njega bi onda napravili kratku stanku i odglasovali pa molim zastupnike da se prikupe. Hvala lijepo. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni gospodine Drobnjak, uvažena gospodo zastupnici. Hrvatski pregovori, kao što su svi moji prethodnici rekli de facto su zaustavljeni, blokirani zaslugom Slovenije, Ljubljane, njihova premijera Pahora, svejedno nije bitno. E sad, da li sami Slovenci, da protiv cijele Europske unije ili da li još netko stoji iza Slovenije, o tome drugom prilikom. Jasno je da sam protiv toga da se teritorijem kupuje dobro susjedstvo. Hrvati i Slovenci, pogotovo u Istri povijesno smo upućeni jedni na druge, ja osobno želim vjerovati da su hrvatsko-slovenski odnosi tu na toj relaciji među vladama, ne zaslugom naroda, nego politika došli do dna i da ti odnosi više zasigurno ne mogu padati. Jednostavno, nemaju kamo više tonuti. Za čim ja međutim žalim? Žalim zbog medijske histerije koja je na djelu zadnjih 15 godina i što se rađaju i odgajaju generacije u tom duhu duhu netrpeljivosti, tako da danas kada nekoga pitate u Sloveniji tko im je najgori susjed, oni spremo se pozivaju na Hrvate. Kada bi nas pitali tko nam je najgori susjed, sada to nisu oni koji su bili do jučer, sada su to Slovenci. A ja tvrdim da je to u velikoj mjeri zasluga politike i to je isto tako u velikoj mjeri i zasluga medija. Što činiti? Treba smanjiti tu histeriju, treba isticati dobre primjere. Ja tvrdim da ih ima. Evo, generalni direktor Cimosa, gospodin Krašovac preselio je dvije proizvodne linije iz Maribora, Kopra u Buzet. Pazite, Buzet sa 6 tisuća stanovnika izvozi 120 milijuna dolara. To nije igra. 20 tisuća po stanovniku. Danas se u Ljubljani održava, kako mi je rekao počasni konzul Hrvatske u Kopru, gospodin Dimnik … /Govornik se ne razumije./ … između hrvatskih i slovenskih gospodarstvenika, nekih političara, krivo mi je da nisam tamo. Osobno držim da treba prolongirati taj spor za nekih desetak godina jer vidimo da se danas politički dogovor ne može postići. I treba normalno isticati pozitivne primjere, a ne npr. ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske kada su ga pitali, da li je ikada kupio slovenski proizvod, kaže da se toga ne sjeća ili kada pitate nekog slovenskog parlamentarca pa vam uputi poruku da ne treba ljetovati slovenski građani u u Republici Hrvatskoj ili nas znaju počastiti i još težim epitetima. Čega se ja danas međutim bojim? Za Hrvatsku nikada spor, barem ne do sada, oko Piranskog zaljeva nije bio unutar političko pitanje. Za Sloveniju je to bio uvije. Slovenci su na tom pitanju dobivali izbore, no sada se to može dogoditi i u Hrvatskoj. da se prvi puta ovi lokalni izbori vode na toj retorici. Postavlja se normalno pitanje, kako to preduhitriti? S druge strane vidimo da je Vlada svjesna da u Europsku uniju nećemo ući prije 2012. Znamo da smo naprosto gospodarski ovisni, prezaduženi, nikada nismo bili gospodarski ranjiviji i … između ostalog moguće homogenizirati i oko ovog Hrvatsko-Slovenskog spora, a ja mislim da to ne bi bilo dobro. Slovenija s druge strane zna da je ovo trenutak kada može najviše dobiti, pa će sigurno i dalje pritiskati. Hrvatska zna da neće u Europsku uniju do 2012. pa sigurno i nema kome popuštati. Europska unija u ovom trenutku ima daleko većih problema, pa se neće baviti svojim članicama, pa može i čekati, građani će se svađati, gospodarstvo će gubiti prilike, a najgore što za ništa nitko, ni ovdje, ni tamo neće odgovarati. Jasno je ako pitate za mene za što se ja zalažem? Ja se slažem da se spor prolongira ili da normalno završi u Haagu, Hamburgu ili ne znam gdje drugdje, i siguran sam da bi svaku takvu odluku ovaj Parlament prihvatio. Iako se bojim da će nakon lokalnih izbora, možda ili politika promijeniti svoje opredjeljenje i na kraju prihvatiti Rehnovo obrazloženje ili prijedlog. No, bilo kako bilo, pustimo sada te Hrvatsko-Slovenske odnose i da kažem nešto što nas u Istri u ovom trenutku najviše tiče. To su prilike u hrvatskoj brodogradnji, odnosno privatizacija "Uljanika". Hrvatski brod da to tako figurativno figurativno kažem, iz Splita, Rijeke, Kraljevice, Trogira, gradi se i prodaje negdje za 53 milijuna dolara. "Uljanikov" brod za 116 milijuna dolara. Ja razumijem da bi Vlada u ovom trenutku najradije digla ruke od brodogradnje, možda i hoće, jer na naplatu prispijeva 4,5 milijardi kuna koje su reprogramirane početkom ove godine. Istina, hrvatska brodogradnja ima u narudžbama ako se ne varam 39 broda, ali po prvi puta se počelo govoriti i o otkazima zaključenih ugovora i gradnje brodova u hrvatskim škverovima ili navozima. I ono što mene najviše brine, iako to demantiraju u "Uljaniku", navodno da se sprema i otkazivanje narudžba 6 Uljanikovih broda koji su se trebali graditi za Ruse, točnije za "… shipping chompany" i za koje stoji taj OMG vrijednih 315 milijuna dolara. Želim vjerovati da je ta informacija netočna jer bi to značilo i pad narudžbi u "3. maju" i utoliko ja doista molim ovu Vladu da ne privatizira "Uljanik". O.k. netko će reći "Mi smo u banani", banani na kvadrat. Ja mislim da nam u tome neće ni NATO puno pomoći, predsjednik Vlade već je počeo govoriti o bankrotu. Ja mislim da bi netko zbog tih izgovorenih poruka trebao snositi konzekvence. Ja znam da se neće dogoditi ostavka Vlade, vjerojatno će se dogoditi rekonstrukcija nakon lokalnih izbora, no ja doista mislim da bi nam trebali parlamentarni izbori. Znam da nema novih ljudi, ali se mogu pronaći nove politike, ne na ulici, nego jasno na izborima. S druge strane zašto Hrvatskoj treba Europska unija? Hrvatska ja tvrdim, za razliku od nekih, nikada nije raspolagala sa manje suvereniteta nego ove 2009. godine, bez obzira što ulazimo u NATO savez. Država poput Hrvatska koja je pred ozbiljnim problemima, gdje premijer govori o bankrotu, socijalnim nemirima, sindikati itd. teško da može biti potpuno suverena. Ona može pokazivati svoje mišiće, ali Hrvatska država bojim se 2009. može ostati bez svog financijskog, monetarnog, kreditnog i ne znam kakvog suvereniteta. Ako je zemlja prezadužena, a Hrvatska je, onda nas mogu ucjenjivati drugorazredne banke. I mislim da nema nikoga u ovom Saboru tko je na to upozoravao, poput recimo IDS-a. Ako se možete smiriti ili umiriti, onda ću vas samo podsjetiti da je devizni dug viši od jednogodišnjeg bruto društvenog proizvoda, da je on danas 4 puta ili 5 puta veći od našeg jednogodišnjeg izvoza, da nam na naplatu dospijeva ono dvostruko od onog što će naše gospodarstvo uspjeti izvesti u ovoj 2009. godini. I zato nam je gospodo potrebna Europska unija, jer u toj Europskoj uniji vidim i određenu šansu. Nema potrebe se pokrivati u danima ispred nas NATO-om, nego treba naprosto pokušati promijeniti prilike na ovom prostoru.

različita, međusobno je podijeljena, ali ne ulazak u Europsku uniju i zamrzavanje bilo kojih reformi, one se ne vode zbog Europske unije, nego zbog Hrvatske. uniju ostajemo uz kakve takve investicije, bez Europske unije gubimo kreditni rejting i da ne nabrajam dalje. Slažem se sa gospodinom Mimicom kada je rekao da ovo izvješće je na neki način zakasnjelo, da ono danas teško da je aktualno, jer je pisano prije, u veljači 2009., a prilike se u ovim prostorima stupkom znaju mijenjati u svega nekoliko dana, tako da se stvarno postavlja pitanje o čemu uopće raspravljamo i za što glasamo. Nema dvojbe, pošto se radi o jednom europskom nazovimo to tako dokumentu, pregovaračkom procesu između Republike Hrvatske i Europske unije za vrijeme predsjedanja Francuske Republike vijećem Europske unije za razdoblje 1. srpanj do 31. prosinca 2008. znači radi se o vremenu koje je za nama. IDS će ovo podržati, ali bi bilo nužno potrebno da se što je moguće prije otvori rasprava o prilikama koje nas danas pogađaju.

Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, gospodine Drobnjak, evo drago mi je da ste ovdje danas s nama. Mi ćemo uskoro, evo za koju minutu kao Hrvatski sabor ratificirati pristupanje NATO paktu. Zanimljivo je da u ovoj točki malo prije u materijalima imamo i ratifikacije ostalih članica i zemalja NATO pakta, ali tako u materijalima još uvijek nisam vidio da je to učinila Slovenija kojoj ističe rok za referendum kojega su organizirali. Međutim, sada je druga točka na današnjem zasjedanju Sabora na redu, a to je izvješće o tijeku pregovaračkog procesa Republike Hrvatske sa Europskom unijom za vrijeme predsjedavanja Francuske Republike. Kako je netko već rekao i upotrijebio riječ zakašnjela, s obzirom na slovensko veto koje je na dijelu u svezi pregovora Hrvatske sa Europskom unijom ovo je izvješće pomalo zapravo bespredmetno. Govori se o otvaranju i zatvaranju poglavlja. Govori se o tome kako je Francuska Republika uložila veliki trud u svezi pristupanja Hrvatske Europskoj uniji i u svezi otvaranja i zatvaranja poglavlja i svih ostalih radnji koje su potrebne da Hrvatska završi pregovore sa Ja osobno ne sumnjam u dobronamjernost niti Francuske ali niti jedne druge države Europske unije u svezi pristupa Hrvatske Europskoj uniji. Međutim, evo kažem, moramo se, a i moji su prethodnici govorili o slovenskom da kažem vetu da skratim u svezi našega ulaska u I kada gledamo ovo izvješće o pregovaračkom procesu Hrvatske onda moramo ovdje zapaziti da evo na stranici 3 toga izvješća pregovaračko stajalište za poglavlje broj 11. a to je "Poljoprivreda i ruralni razvitak". Vlada Republike Hrvatske usvojila je na sjednici održanoj 4. rujna 2008. te isto tako sukladno proceduri 8. rujna dostavila francuskom predsjedniku i glavno tajništvu Vijeća Europske unije stajališta ili kako kažu platformu Hrvatske u svezi pristupa, odnosno Kada oni koji su zainteresirani za ovo poglavlje a mnogi su zainteresirani pogotovo u regiji Slavonija, Baranja i Srijem pitaju koja su to stajališta Hrvatske u pregovaračkom procesu sa Europskom unijom u svezi poljoprivrede i ruralnog razvoja. Onda odgovora ja osobno kao saborski zastupnik, odgovora na to pitanje nemam. Malo prije sam se konzultirao sa predsjednicom Nacionalnog odbora u svezi sa pregovora sa Europskom unijom, gospođom Pusić i pitao sam nju zbog čega ne znamo stajališta ili platformu u svezi ovog 11. Poglavlja koje je od životne važnosti za Slavoniju, Baranju i Srijem, koje je od, koje zapravo određuje budućnost ove regije. I zbog čega je to, ako smijem reći možda tako pregrubo, tajna. Neki dan smo imali i savjetovanje u Đakovu, u svezi toga. Savjetovanje o nečemu što zapravo ne znamo. Vlada Republike Hrvatske ili kako netko reče ovdje, politička elita, zadužena da dostavlja i pregovara o platformi i stajalištima u svezi ovoga ili treba biti uključen širi krug institucija, pojedinaca u svezi platforme ili stajališta Poglavlja broj 11. Dakle, dakle, nije mi jasno da su neka stajališta iz ovih poglavlja, a ovdje imamo navedeno u vrijeme ovog francuskog predsjedavanja da je dostavljeno i pregovaračko stajalište za ribarstvo, zatim za sigurnost hrane, veterinarstvo i fito sanitarna politika. Pa nadalje poglavlje 27. "Okoliš". je to ono što zanima, jasno, što zanima naše ljude, pogotovo kažem u regiji Slavonije, Baranje i Srijema. Odgovora nema i kada sam kažem pitao predsjednicu Nacionalnog odbora u svezi toga i ona mi je rekla da to, s time se ne izlazi u javnost. A ja se pitam, šta će se dogoditi jednoga dana kada to bude, da kažem ta platforma dogovorena i usvojena, a to onda bude išlo na štetu građana petine stanovništva Republike Hrvatske i petine teritorija Republike Hrvatske, a to je pet ovih slavonskih županija koje su isključivo vezane uz poljoprivredu, prehrambenu industriju i prerađivačku industriju. Zbog toga, bez obzira na relativni uspjeh ako možemo reći, u svezi francuskog predsjedanja, ovog 6.-mjesečnog u drugoj polovici 2008. godine, plediram da javnost, hrvatska javnost dozna i stajališta Hrvatske, a kažu da ih ima oko 29 u svezi, dakle, stajališta ili platforme Hrvatske koja je dostavila kao pregovarački tim Europskoj komisiji, odnosno Europskoj uniji kako bi našli neka, da kažem kako bi ih mogli i zatvoriti. Ali prije zatvaranja, da bude šira javnost upoznata u svezi toga i ne samo u svezi poglavlja 11. nego i poglavlja i 12. i 13. i poglavlja 27. Ako je to tajna i ako je to ako je to materijal koji može imati samo Vlada na raspolaganju, ja ne znam da li se u Europskoj uniji poštuje javnost rada ili tajnost rada. Mislim da su prije svega unije ono prvo, a to je javnost rada, pa molim da... Postavit ću pitanje i pisanim putem Vladi Republike Hrvatske da budem upoznat, da budem informiran što se to u platformi ili u pregovaračkim stajalištima Republike Hrvatske u 11. poglavlju krije, a što je vrlo bitno za poljoprivredu i ruralni razvoj, dakle za Slavoniju, Baranju i Srijem. Hvala vam lijepo.